Kolega Bojan Čebela bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Spoštovani! V Sloveniji smo izredno občutljivi do vprašanj zaščite vodnih virov, s katerimi je naša država zagotovo bogata. To se najprej odraža skozi načela previdnosti v zakonodajnem okviru uporabe fitofarmacevtskih sredstev, slednje se je na podlagi uvida v preteklost izkazalo kot prava pot, ki sledi javnemu interesu, da imamo področje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v svetovnem merilu zgledno urejeno. Kot drugo pa je naša pitna voda kakovostna tudi zaradi večinsko prirojene okoljske občutljivosti splošnega prebivalstva ter naših kmetov in kmetic. Slovenska voda je zaenkrat v primerjavi z drugimi državami izredno kakovostna in v večini brez kemičnih dodatkov. Naša dolžnost do prihodnjih generacij je torej, da smo na področju trajnostne uporabe fitofarmacevtskih sredstev še naprej napredni in korak pred drugimi. Pred nami je torej sprememba Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, s katero se je intenzivno ukvarjala Kmetijsko gozdarska zbornica in v prvi vrsti uresničuje odločbo Ustavnega sodišča, da je treba zakonsko določiti varovalni pas okoli črpališč vodnega črpališča. Implementira se tudi uredba Evropske unije, ki od poklicnih uporabnikov zahteva obvezno elektronsko vodenje podatkov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev z januarjem 2026, s čimer se bo pridobilo dejanske podatke o uporabi sredstev. Poleg evidenc uporabe se bo zaradi večje sledljivosti vzpostavila tudi evidenca nakupa na način, ki bo uporabniku prijazen in podoben sedanjemu, ko je istovetnost izkazal z izkaznico pri trgovcu, ki bo prek črtne kode evidentiral količino nakupa. Dvome o prepovedi o prepovedani uporabi osebnih podatkov je ovrglo mnenje informacijske pooblaščenke, saj se predlog v pretežnem delu ne nanaša na urejanje zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ampak na obravnavo podatkov nosilcev dejavnosti, ki ne predstavljajo osebnih podatkov.

določa definicijo poklicnega uporabnika, s čimer se nakup fitofarmacevtskih sredstev omejuje samo na poklicne uporabnike. Za vse neprofesionalne uporabnike pa predlog še vedno predvideva možnost uporabe prek uslug poklicnih uporabnikov, vpisa v register kmetijskih gospodarstev in nakupa sredstev, dovoljenih ekološki pridelavi. Menimo, da je napredek še posebej pomemben na sistemih prinašanja znanj, raziskav, izobraževanj in uporabnikov, ki so v Sloveniji že sedaj dobro razviti. Eden takšnih sistemov pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, kjer so v preglede in izdana potrdila vključene vse naprave, uporabi. Predlog zakona predvideva ustanovitev centra za škropilno tehniko pri enem od javnih raziskovalnih zavodov, ki že ima vzpostavljeno osnovno infrastrukturo ter možnost raziskav na področju uporabe brezpilotnih zrakoplovov pri nanašanju fitofarmacevtskih sredstev. Prav zaradi pomanjkanja strokovnih znanj na področju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev se v Sloveniji soočamo z omejitvami pri registraciji in uporabi določenih fitofarmacevtskih sredstev. Center bo služil kot strokovni center za škropilno tehniko in bo predstavljal referenčno institucijo na področju testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predstavniki ministrstev, vsem skupaj lep pozdrav! Kot rečeno, pred nami je novela Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih. V Poslanski skupini SDS menimo, da so določene zadeve v tem zakonu smiselne, smo pa tudi v razpravi na seji matičnega delovnega telesa opozorili, da imamo kar nekaj pomislekov pri posameznih rešitvah zakona, ki so tudi navedene. Skratka, dvomimo v dober učinek v praksi pri izvedbi tega zakona. zakona. Dejstvo je, da je vlada želela odpraviti neustavnost in določitev načina izvajanja uredbe Komisije EU glede vsebine in formata evidenc fitofarmacevtskih sredstev. Glede tega pasa pet metrov od zgrajenega območja vodnega črpališča v Poslanski skupini SDS nimamo pomislekov in nimamo problemov. Vendar pa, kot je že predstavnica Zakonodajno-pravne službe povzela pripombe, po njihovem mnenju predlog zakona predstavlja zgolj delno izvršitev ustavne odločbe ter je po njihovem nujna zagotovitev celovite pravnosistemske ureditve in po mnenju Zakonodajno-pravne službe vloženi amandmaji le v pretežnem delu odpravljajo pomisleke iz podanih opozoril, ne celovito. Skratka, še enkrat, v Poslanski skupini SDS menimo, da bo kljub dobrim namenom pri uvedbi te novele Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, v praksi prišlo do veliko problemov pri izvajanju tega zakona. Najbolj pa bodo na udaru tisti, ki jim je ta zakon namenjen, v prvi vrsti kmetje. Po našem mnenju, in tukaj pritrjujemo mnenju Državnega sveta in Kmetijsko gozdarski zbornici, da zakon prekosorazmerno obremenjuje kmete z evidencami, z osebnimi podatki, s katerimi lahko opravljajo le pooblaščene osebe. Po našem mnenju je predlagana ureditev mnogo širša od zahtev Evropske unije – nepotrebno in za kmete škodljiva rešitev. Predlog zakona torej kmete še dodatno obremenjuje. Administrativne zahteve se še dodatno oziroma prekomerno zaostrujejo, namesto da bi se okrepil nadzor nad izvajanjem že sedaj veljavnih predpisov. Mi menimo, da je treba natančneje opredeliti pogoje za uporabo fitofarmacevtskih sredstev tudi na drugih območjih, ne pa kazati, da so kmetje edini, ki se bodo morali tega veliko bolj restriktivnega zakona držati, držati, ko bo ta zakon prišel v uvedbo, kajti fitofarmacevtska sredstva niso samo na področju kmetijstva tista, s katerimi se rešujejo posamezne zadeve. Že pred štirimi leti smo v Poslanski skupini SDS sklicali nujno sejo odbora za okolje okolje in prostor in odbora za kmetijstvo, kjer smo opozorili na nevarnost izvajanja prekomerne uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ampak takrat je bila rešitev v tej smeri, ja, kmetje se morajo tega držati, država pa se na primer na področju cestne in železniške infrastrukture in še kje drugje obnaša bolj mačehovsko pri resnem ravnanju, pri izvajanju tega zakona. Skratka, mi menimo, da lahko predlog zakona z uvedbo restriktivnih ukrepov negativno vpliva na kmetijstvo, medtem ko se na ostala območja ne posega. Posledično nas skrbi, da bi se s to novelo zakona lahko zmanjšala stopnja samooskrbe in ogrozila tudi prehranska varnost v Republiki Sloveniji, in tega ne smemo dopustiti. dopustiti. Dobre želje predlagateljev zakona glede tega, da se to področje uredi, ampak na žalost gre na škodo tistih, ki se jih te zadeve najbolj dotikajo, to pa so slovenski kmetje. Novele zakona v Poslanski skupini SDS zato ne bomo podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem z drugo obravnavo predloga.

Spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S Predlogom zakona o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev, ki je pred vami, se bo ustrezno uredilo izvajanje te uredbe o trgih kriptosredstev. Navedena uredba ureja področje kriptosredstev tako, da določa zahteve glede preglednosti in razkritja za izdajo kriptosredstev, njihovo javno ponudbo in uvrstitev v trgovanje, zahteve za izdajanje dovoljenj in nadzor ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi, izdajateljev žetonov, vezanih na ta sredstva, in izdajateljev e-denarnih žetonov. Nadalje določa zahteve za varstvo imetnikov kriptosredstev in varstvo strank, ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi in ukrepe za preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij, nezakonitega razkritja notranjih informacij in manipulacij trga, povezanih s kriptosredstvi. Evropska uredba želi podpreti inovacije, hkrati pa zagotoviti pravno varnost potrošnikov in vlagateljev ter celovitost trga in s tem zagotoviti finančno stabilnost. Evropska uredba se v delu, ki se nanaša na izdajanje žetonov, vezanih na sredstva, in e-denarnih žetonov že lahko uporablja od 30. 6. 2024, v celoti pa se bo začelo uporabljati do 30. 12. Da pa se evropska uredba lahko izvaja v Sloveniji, je potrebno pripraviti zakonske podlage. S predlogom zakona o izvajanju uredbe EU se določata pristojna organa za nadzor in izdajanje dovoljenj za izdajatelje e-denarnih žetonov, žetonov, vezanih na sredstva, in ostalih vrst kriptosredstev ter za ponudnike storitev s kriptosredstvi, in sicer sta to Agencija za trg vrednostnih papirjev in Banka Slovenije. Pristojna organa se določata tudi kot enotni točki za sodelovanje s pristojnimi organi drugih držav članic, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge in Evropskim bančnim organom. Zakon nadalje ureja še način opravljanja nadzora, določajo se nadzorni ukrepi, ureja se postopek izrekanja teh ukrepov in določajo se prekrški, ki jih pri izvajanju določb izrekata prej omenjena pristojna organa. Zakon še določa prehodno obdobje, da bodo obstoječi ponudniki storitev s kriptosredstvi, vključno s ponudniki storitev virtualnih valut, imeli še šest mesecev časa za prilagoditev novi zakonodaji, to je do 1. julija 2025. Po mnenju Vlade Republike Slovenije je potrebno čimprejšnje sprejetje predloga zakona, saj se bo na ta način dosegla potrebna skladnost nacionalnega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. Z uveljavitvijo predloga zakona bodo tako zagotovljene pravne podlage za ustrezno regulacijo in nadzor trga kriptosredstev v Republiki Sloveniji. V okviru obravnave predloga zakona na seji matičnega delovnega telesa so bili sprejeti amandmaji, ki izboljšujejo zakonsko besedilo in sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Predlagam, da tako dopolnjeni predlog zakona podprete in da se v skladu s Poslovnikom Državnega zbora na današnji seji opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Najlepša hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku odbora kolegu Tinetu Novaku. Izvolite. TINE NOVAK Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem! Odbor za finance je torej na 22. seji dne 9. 10. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, torej predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, mnenje Sodnega sveta in pojasnila Ministrstva za finance glede določenih pripomb iz mnenja Zakonodajno-pravne službe. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Državnega sveta in Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, je v uvodni obrazložitvi predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona. Kot glavni cilj je izpostavila ureditev ustrezne zakonske podlage za izvajanje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptosredstev z namenom zaščite vlagateljev s povečano preglednostjo in vzpostavitvijo celovitega okvirja za izdajatelje in ponudnike storitev. Nova pravila uredbe poleg pravil o preprečevanju pranja denarja zajemajo tudi izdajatelje uporabniških žetonov ter ponudnike storitev, kot so mesta za trgovanje in denarnice, kjer se hranijo kriptosredstva. Med cilji predlaganega zakona je tudi prispevek k ohranitvi finančne stabilnosti ter hkrati omogočanje inovacij in privlačnosti sektorja kriptosredstev. S predlogom zakona se določa pristojna organa za nadzor in izvajanje dovoljenj, in sicer Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter Banko Slovenije. Le-ti bosta enotni točki za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic, in sicer za Evropski organ za vrednostne papirje ter za Evropski bančni organ. Predlagani zakon ureja tudi način opravljanja nadzora ter višino glob za kršitelje predlagane zakonodaje. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptosredstev se začne uporabljati 30. 12. 2024, predlagani zakon pa določa tudi prehodno obdobje šestih mesecev za prilagoditev novi zakonodaji, in sicer do 1. 7. 2025. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe izpostavila pripombe iz pisnega mnenja, ki se nanašajo na skladnost predlagane ureditve oziroma na njeno razmerje do evropske uredbe, katere izvajanje ureja. Opozorila je na nedoslednost pri nanašanju na drugo zakonsko ureditev ter pri tem izpostavila Zakon o trgu finančnih instrumentov ter Zakon o prekrških, saj predlagano sankcioniranje sledi evropski uredbi, vendar pri tem odstopa od sankcioniranja v Zakonu o prekršku, ki je sistemski zakon Republike Slovenije na tem področju. Povedala pa je, da je z vloženimi amandmaji večina pripomb Zakonodajno-pravne službe ustrezno naslovljena oziroma odpravljena. K ostalim, z izjemo pripomb ZPS k drugemu odstavku 21. člena, pa je ministrstvo podalo dodatna pojasnila. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je v svoji predstavitvi povedal, da komisija predlagani zakon podpira. V nadaljevanju je izpostavil nekatera vprašanja iz razprave svetnic in svetnikov iz pisnega mnenja.

Hvala za besedo, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade, lep pozdrav! Pred nami je nov predlog v vrsti zakonov, s katerim se poskuša določiti pristojne organe in ustrezne kazni za prekrške, ki jih sicer opredeljujejo neposredno veljavne evropske uredbe. V tokratnem primeru gre za področje kriptosredstev. To je izjemno kompleksno področje, ki ga je EU uredila enotno, ogromen delež regulative pa obsegajo definicije, kaj sploh je kriptosredstvo. Državam je prepuščena določitev pristojnih nacionalnih organov za izvajanje določil uredb in ustrezne sankcije za kršitev glede na okvir uredbe in domači pravni red, za katere se predlaga ureditev s tem zakonom. Enotna ureditev za celotno Evropsko unijo nam nalaga upoštevanje pravil in njihov prenos v naš pravni red, pri tem pa moramo opozoriti, da gre za področje prava, ki ne zadeva veliko število subjektov. Še več, mnoge situacije so, kot se je izrazila tudi Zakonodajno-pravna služba, normirane na zalogo, pri čemer pa pravice in obveznosti subjektov zaradi preveč splošnega jezika niso vedno lahko razumljive. Zato menimo, da bi bilo potrebno v pripravo takih predpisov vložiti več truda. Področje, kot je evropska enotna in podrobna regulacija kripto sredstev, je morda eno od področij, ki jih je kot problematično izpostavil Mario Draghi v svojem poročilu o evropski konkurenčnosti. Ustvarja se ogromen korpus prava, ki pa pogosto ureja hipotetične situacije in skuša preprečevati tveganja, ki še niso nastopila. To je primer tako imenovane hiperregulacije, za katero ni povsem jasno, ali je njeno izvajanje sploh smiselno. Poslanski skupini Socialnih demokratov razumemo obvezo in potrebo po pravočasnem prenosu določil evropskih predpisov, pri tem pa moramo znova opozoriti Vlado, da način, ki ga za to izbira ni najbolj ustrezen, zato ponovno poziv vladi, da najde ustreznejši način za prenos določil evropskih uredb v slovenski pravni red.

Hvala lepa za besedo. S predlogom zakona o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev se v naš pravni red prenaša tako imenovana uredba MiCAR, ki trenutno predstavlja najobsežnejšo regulacijo trga kriptosredstev na svetu. Glavni cilji uredbe so preprečevanje zlorab na trgih kriptosredstev, zaščita strank in ureditev delovanja trgov kripto sredstev, ki so izjemno nestabilni in netransparentni. Uredba zajema široko področje zahtev v zvezi z izdajanjem in javno ponudbo kriptosredstev ter bonitetnimi zahtevami izdajateljev in ponudnikov storitev kriptosredstev. Določajo se ukrepi za preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij, nezakonitega razkritja notranjih informacij in manipulacij trga. Prav tako se določa obveza razkritja določenih informacij, ki so potrebne za transparentno in pravilno delovanje trga. S predlogom zakona se določajo tudi obsežna pooblastila nadzornima organoma, torej Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Banki Slovenije. Poleg tega se jasno določajo sankcije za prekrške. Razlogov za sprejetje strožjih regulacij na področju kriptosredstev ni težko najti, saj smo skoraj na dnevni bazi priča prevaram, povezanim s kriptosredstvi. Najpogosteje gre za kriptovalute, v katerih ljudje izgubijo vse prihranke. Poleg tega se kriptosredstva oziroma kriptovalute obsežno uporabljajo za pranje denarja in financiranje kriminalnih dejavnosti. Nezanemarljiv je tudi vpliv na okolje, ki ga ima rudarjenje kriptovalut, saj je letna poraba energije za namen rudarjenja kriptovalut na nivoju letne porabe energije manjše države. Strožja regulacija trga kriptosredstev oziroma kriptovalut gre v nos največjim zagovornikom kriptovalut, ki pravijo, da je del privlačnosti kriptovalut ravno omogočanje enostavnega poslovanja med dvema strankama brez posrednika in izogibanje potrebi po centralnem registru in vpletenosti državnih institucij in nadzornih organov. Podobne ekstremne ideje je imel že fundamentalist prostega trga Milton Friedman, ki je nasprotoval državnemu monopolu izdajanja denarja in zagovarjal zasebno ponudbo ter je na nek način napovedal prihod bitcoina in ostalih kriptovalut. V Levici bomo Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Jernej Žnidaršič. Izvolite. JERNEJ Spoštovani! Predlagana uredba ureja področje kriptosredstev tako, da določa zahteve glede preglednosti in razkritja za izdajo kriptosredstev, njihovo javno ponudbo in ponudbo in uvrstitev v trgovanje, zahteve za izdajanje dovoljenj ter nadzor ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi. Uredbo, katere izvajanje bo uredil zakon, želi podpreti inovacije in zagotoviti pravno varstvo potrošnikov in vlagateljev in s tem zagotoviti finančno stabilnost. Uredba se v delu, ki se nanaša na izdajanje žetonov, vezanih na sredstva, že lahko uporablja od 30. 6. 2024, v celoti pa se bo začela uporabljati od 30. 12. 2024. S predlogom zakona se določata pristojna organa za nadzor in izdajanje dovoljenj za izdajo e-denarnih žetonov, žetonov, vezanih na sredstva, in ostalih vrst kriptosredstev, to sta Agencija za trg vrednostnih papirjev in Banka Slovenije. Oba organa sta določena kot enotni točki za sodelovanje pri pristojnih organih drugih držav članic, evropskih organih za vrednostne papirje in evropskih bančnih organih. Zakon še ureja način opravljanja nadzora, ureja se postopek izreka nadzornih ukrepov in določajo se prekrški, ki jih pri izvajanju odločb izrekata pristojna organa. Hkrati določa zahteve za varstvo imetnikov in ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi ter ukrepe za preprečevanje trgovanja na podlagi notranjih informacij in manipulacij trga, povezanih s kriptosredstvi. Na seji Odbora za finance smo v koaliciji k predlogu zakona vložili amandmaje na podlagi Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti oziroma izboljšujejo jasnost predlaganega zakonskega besedila. Na podlagi navedenega bomo v Poslanski skupini

o trgih kriptosredstev, ki so v pristojnosti držav članic Evropske unije. Uredba je namreč neposredno uporabljiva in začne veljati 31. decembra 2024. Trg kriptosredstev se vse bolj razvija, vendar še v bistvu ni v celoti reguliran. Uredba tako prinaša regulativni okvir za trge kriptosredstev na ravni Evropske unije, ki zagotavlja posebna pravila za kriptosredstva ter povezane storitve in dejavnosti, ki v bistvu še niso zajete v zakonodajnih aktih Evropske unije o finančnih storitvah. Cilj uredbe je predvsem zaščititi vlagatelje, in sicer s povečanjem preglednosti in vzpostavitvijo celovitega okvira za izdajatelje in ponudnike storitev, vključno s skladnostjo s pravili o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila zajemajo izdajatelje uporabniških žetonov, žetonov, vezanih na sredstva, in tako imenovanih stabilnih kriptokovancev. Zajemajo tudi ponudnike storitev, kot so mesta, trgovanje in denarnice, kjer se hranijo kriptosredstva. Poleg tega je cilj tega zakona tudi prispevek k ohranitvi finančne stabilnosti, hkrati pa omogočanje inovacij in privlačnosti sektorja kriptosredstev. Predlog zakona o izvajanju uredbe EU o trgu kriptosredstev pa določa pristojna organa za izvajanje nadzora in izdajanje dovoljenj, ki sta Agencija za trg vrednostnih papirjev in Banka Slovenije. S predlogom zakona se določa tudi enotni točki za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic, ki sta prav tako Agencija za trg vrednostnih papirjev za sodelovanje z Evropskim organom za vrednostne papirje in Banka Slovenije za sodelovanje z Evropskim bančnim organom. Ostale določbe predloga zakona pa se nanašajo na način opravljanja nadzora, ki vključuje nadzorne ukrepe, preiskovalna dejanja, zamrznitev sredstev, odvzem premoženja, prijavo kršitve, razkritje informacij, sodno varstvo in tako naprej. Posledično so določeni tudi prekrški, ki jih pri izvajanju določb izrekata torej Agencija za trg vrednostnih papirjev

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade! Gre za povsem nov zakon o izvajanju uredbe Evropske unije o trgih kriptosredstev, gre za uredbo 2023/1114, ki pomeni regulativni okvir za trge kriptosredstev, ki zagotavlja posebna pravila za kriptosredstva ter povezane storitve in dejavnosti, ki še niso zajete v zakonodajnih aktih Evropske unije o finančnih storitvah. Uporablja se za fizične in pravne osebe in vse, ki se ukvarjajo z izdajanjem javnih ponudb in uvrščanjem v trgovanje kriptosredstev ali opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi v Evropski uniji. Svet Evropske unije je 16. maja lani dokončno potrdil zakonodajo, s katero Unija uvaja zakonodajni okvir za kriptosredstva, izdajatelje kriptosredstev in ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi. Uredba o trgih kriptosredstev je stopila v veljavo junija lansko leto. Prvi sklop pravil, ki se med drugim nanaša na že tone elektronskega denarja, se je začelo uporabljati s 30. junijem, drugi sklop pa se bo začelo uporabljati s 30. decembrom. Z uredbo o trgih kriptosredstev, ki prvič določa pravni okvir na ravni Evropske unije za ta sektor, se povečuje in vzpostavlja celovit okvir za izdajatelje in ponudnike storitev. Z novimi pravili naj bi bil zagotovljen večji nadzor nad trgovanjem s kriptosredstvi, tako da bi bilo to bolj usklajeno s tradicionalnimi finančnimi praksami. To naj bi kriminalcem otežilo izkoriščanje kriptovalut za pranje denarja. Med drugim bodo morali ponudniki kriptografskih storitev pridobiti dovoljenje za delovanje v Evropski uniji. Poleg tega se velikim igralcem na področju kriptovalut nalaga razkritje podatkov o porabi energije. Evropska unija si namreč prizadeva za zmanjšanje visokega ogljičnega odtisa v tej dejavnosti. Cilj tega zakonodajnega okvira je seveda zaščita vlagateljev in ohranitev finančne stabilnosti, hkrati pa želijo omogočiti tudi inovacije in spodbujanje privlačnosti sektorja. Področje je sicer zelo kompleksno. Mehanizmi za nadzor še niso povsem razviti. Kljub temu si uporabniki želijo neke predvidljivosti in pravne varnosti pri razpolaganju s kriptovalutami. Zakon prinaša zgolj nekaj izvedbenih določb za uredbo, ki je sprejeta na ravni Evropske unije, ampak neposredno velja v vseh državah članicah. Predlog zakona v Novi Sloveniji podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem z drugo obravnavo predloga. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na 16. TOČKO DNEVNEGA REDA,

Vlade mag. Borutu Sajovicu, ministru za obrambo. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. Drage poslanke in poslanci! Danes imamo pred sabo pomembno točko za varnost vseh nas v državi, govorimo namreč o resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izkoriščam priliko in se za pripravo resolucije zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem na Upravi za zaščito in reševanje, še posebej pa se mi zdi pomembno pohvaliti tudi korektno in enotno razpravo vseh članic in članov Odbora za obrambo, vseh in povsod korektno. Na področju varnosti moramo izkazovati in dokazovati enotnost ter iskati tudi skupne rešitve. Prav tako pa se zahvaljujem, tam je bilo postavljenih več kot deset pobud, vprašanj, razmislekov, vsi od prvega do zadnjega so dragoceni in pomembni, če gre za opremljanje gasilskih enot, društev, kot tudi, da je recimo čas za razmislek, ali imamo v tej državi pomembno ali potrebno umestitev problematike zaklonišč. Vsaka strategija je neka zgodba, ki pooseblja stanje kje smo in kam gremo. Dokument je sedemletni in moram reči, da izhajamo iz situacije, v kateri smo. Ni treba daleč in dolgo nazaj, da se vsi skupaj enotno zavedamo, tistega velikega požara na Krasu, naslednje leto poplav, če izhajam iz samo teh sodobnih pomembnih zgodb, ki so nam pomagale sprevideti in opremiti to državo z letalsko enoto, v kateri so štiri letala air tractor, na drugi strani seveda dodatna oprema za gašenje, prečrpavanje tudi na drugih področjih. In še pomembna zgodba, ta država je sveže bogatejša za 40 tovornih vozil kamionov, ki imajo vsak po štiri nadgradnje, to se pravi 164 različnih nadgradenj, modulov za gašenje, za poplave, za reševanje problematike nevarnih snovi.

nekaj sto ljudi pripravljena vsak trenutek na hitro posredovati, tako je bilo recimo v poplavah v primeru Osilnice ali pa recimo tudi na Koroškem, kjer so vojaki prišli med prvimi in odšli po nekaj tednih in mesecih med zadnjimi. Taka resolucija, poleg naših razmer, ki jih nadgrajujemo, vključuje seveda tudi vse mednarodno pomembne in priznane konvencije s tega področja, spoštuje vse okoljske standarde, je pa zagotovo usklajena in temelji tudi na Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v tej državi je dober, ker temelji na prostovoljstvu in seveda tudi na hitro mobilizira kateregakoli od tisoč 300 gasilskih društev v tej enoti. Vsi skupaj premoremo skoraj 40 tisoč prostovoljnih gasilk in gasilcev, odlično pa sodelujemo tudi s sistemom gorske reševalne, potem s službami, kot so jamarska in radiovezisti in podobno. Za podrobnejše uresničevanje te resolucije bo Vlada vsako leto sprejemala letne načrte, v katerih bodo opredeljene in konkretizirane posamezne naloge. Spoštovane poslanke in poslanci! Dejstvo je, da se z naravnimi nesrečami, tudi katastrofami, soočamo vse pogosteje, kljub temu pa zagotavljam, da bomo kot partnerji, kot sodelavci storili vse, da bo varnost vseh nas, naših državljank in državljanov, njihovega premoženja vse večja, da bomo na to dobro pripravljeni, zato skromna prošnja, da resoluciji prikimate. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici kolegici Andreji Rajbenšu. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Odbor za obrambo je na 16. seji 2. 10. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030, ki jo je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Na seji odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Zakonodajno-pravne službe. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Uvodno dopolnilno obrazložitev k predlogu resolucije je v imenu predlagatelja podal državni sekretar Ministrstva za obrambo dr. Damir Črnčec, ki je izpostavil, da gre za drugi ključni strateški dokument s področja nacionalne varnosti, ki ga sprejema Državni zbor v tem mandatu. Poudaril je, da gre pri predlogu resolucije za razvojno-usmerjevalni dokument, v katerem se implementirajo izkušnje iz zadnjih let. Izpostavil je, da ima Slovenija na evropski ravni enega najbolj razvitih sistemov civilne zaščite z dolgoletno tradicijo, katerega temelj ostaja prostovoljstvo. Naloga Ministrstva za obrambo ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je, da usmerja vse prostovoljne zmogljivosti ter skrbi za njihov razvoj, za to pa potrebuje jasen strateški dokument. zaključku je poudaril, da je predlog resolucije dokument, ki odgovarja na izzive časa, sledi izkušnjam iz zadnjih let ter skrbi za to, da se bo sistem zaščite in reševanja razvijal še naprej. Predstavitev državnega sekretarja dr. Črnčeca je dopolnil generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin, ki je poudaril, da je v zadnjem obdobju, ko je veljala prejšnja resolucija, prišlo do ključnih sprememb na področju nesreč, ki drastično vplivajo ne samo na razmere v Sloveniji, ampak tudi na sistem razvoja, zaščite, reševanja in pomoči na nivoju Evropske unije, kar je ključno vplivalo na pripravo novega predloga resolucije. V njej se tako večja pozornost daje preventivi, primerni opremi ter usposobljenosti enot in tudi samemu odzivu. Navedel je, da je potrebno v luči sprememb in investicij v prihodnje nadgraditi sistem upravljanja sistema zaščite in reševanja, pri čemer je izpostavil profesionalizacijo in povečanje kadra, ki se bo bolj intenzivno ukvarjal s področjem zaščite in reševanja tako na ravni lokalnih skupnosti kot tudi države. Ponovno je poudaril tudi pomen pripravljenosti, izobraževanja, usposobljenosti in preventive. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Špela Maček Guštin je izpostavila, da je Zakonodajno-pravna služba v pisnem mnenju opozorila na nekatere pomanjkljivosti besedila predloga resolucije, njihove pripombe pa so bile ustrezno upoštevane z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. V razpravi je bilo tako s strani koalicijskih kot tudi opozicijskih poslancev izpostavljeno, da je predlog resolucije dobro pripravljen. Poudarili so, da sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji deluje odlično, bistvo njegovega delovanja pa mora še naprej ostati prostovoljstvo. Odbor je po opravljeni razpravi sprejel vse predlagane amandmaje. Prav tako je na podlagi 171. člena in ob smiselni uporabi 128. člena Poslovnika Državnega zbora odbor glasoval še o celotnem besedilu Predloga resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani vsi prisotni! V pričujoči resoluciji so na podlagi ocen tveganj in zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč, ocen ogroženosti in ocene stanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami določeni temeljni cilji, ključne usmeritve za dosego ciljev ter nadaljnji razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2030. Poleg nacionalnih interesov nacionalni program upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih pogodb in sporazumov. Poudarek je na preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in njihovem preprečevanju ter prizadevanjih za krepitev odpornosti družbe in posameznika na naravne in druge nesreče. Državni načrti zaščite in reševanja bodo še naprej temelj za načrtovanje odziva ob naravnih in drugih nesrečah velikega obsega, nesrečah, ki lahko povzročijo veliko število veliko število ranjenih ali poškodovanih, oziroma nesrečah, ki jih povzročijo sodobni viri ogrožanja. Posodobljen bo način zbiranja in obdelave podatkov v prilogah k načrtom ter okrepljeno sodelovanje z nosilci načrtovanja pri pripravi in usklajevanju načrtov s temeljnimi načrti. Težišče dejavnosti bo krepitev ozaveščenosti in usposobljenosti prebivalcev za pripravo na nesreče in ravnanje ob njih. Nadaljnji razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč bo tudi v prihodnje temeljil na spodbujanju in širjenju prostovoljstva, krepitvi in usmerjenem razvoju poklicnih struktur, modularni organiziranosti in prilagodljivosti sestavov konkretnim razmeram. Nadaljevale se bodo aktivnosti za izboljšanje položaja reševalcev v družbi ter skrb za njihovo ustrezno opremljenost in usposobljenost. Na vseh ravneh se bo nadaljevalo z reorganizacijo civilne zaščite tako, da se bo povečala specializacija enot in služb, ki jih popolnjujejo pripadniki Civilne zaščite, pri čemer bomo upoštevali ogroženost in organizacijska merila. Nadaljevalo se bo številčno zmanjševanje dolžnostnih sestavov ob hkratnem povečanju učinkovitosti in ustreznega odziva vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ter krepitvi zmožnosti za vzajemno zagotavljanje reševalne pomoči v okviru EU in z državami v regiji. Z vzpostavitvijo in dograditvijo vseslovenskih centrov za velike požare v naravnem okolju, protipoplavno zaščito, žled in ujme se bodo zagotovili infrastrukturni pogoji za izboljšanje načrtovanja, organiziranja, usposabljanja in operativne odzivnosti reševalnih enot in služb, organov ter drugih operativnih sestavov društev in nevladnih organizacij ter s tem napredek pri preprečevanju tveganj in krepitvi odpornosti na podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni. Na področju usposabljanja bo prednost namenjena kadrovski širitvi in posodobitvi ter povečanju infrastrukturnih zmogljivosti v izobraževalnem centru na Igu ter v enotah v Sežani in v Pekrah ter nadaljevanju načrtnega posodabljanja in širjenja programov usposabljanja za različne ciljne skupine. Nadaljevalo se bo opremljanje in zagotavljanje pogojev za izvajanje teoretičnega usposabljanja na daljavo, vključno s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Nadaljevalo se bo tudi intenzivno mednarodno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Resolucijo bomo v Poslanski skupini Levica podprli. Hvala lepa. Dr. Martin Premk bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. DR. Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! V Republiki Sloveniji nacionalni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na komplementarnem sodelovanju med poklicnimi strukturami in prostovoljstvom, kar omogoča usklajeno in odlično ter tvorno delovanje tako na nacionalni kot tudi na regionalni in lokalni ravni. Kot osnovo za oblikovanje usmeritev nadaljnjega razvoja in doseganje ciljev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih predlog resolucije naslavlja in zasleduje, so se upoštevali tako rezultati izvedenih analiz stanja in realiziranih ciljev veljavnega nacionalnega programa kot tudi ocene tveganj v povezavi s sodobnimi izzivi, kot so podobne nesreče in prilagajanje na njihove posledice. Temeljni cilji so usmerjeni v krepitev, preprečevanje in obvladovanje tveganj, v izboljševanje odzivnosti v primeru nesreč, kar bo uresničeno z vsebinsko nadgradnjo naslednjih več področij. Na področju preprečevanja in prilagajanja tveganjem se bo nadaljevala priprava in posodabljanje ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, posodabljali se bodo tako sistemi za spremljanje naravnih nesreč in alarmiranja, s poudarkom tudi na digitalizaciji. V luči popolnjevanja poklicnih in prostovoljnih kadrovskih struktur, ob prizadevanju za ohranitev njihovega delovanja, bo zagotovljeno ustrezno financiranje in opremljenost tako na lokalni, regionalni in državni ravni, kar bo podprto tako z evropskimi kohezijskimi sredstvi in zagotovljeno tudi iz drugih evropskih in nacionalnih virov, pri čemer se pričakuje, da se bodo sredstva za delovanje in vzdrževanje zaščite reševanja in pomoči vsako leto povečala za 15 %. V okviru izboljšav na področju odziva na nesreče bodo imeli pri organizaciji odzivnih ukrepov osrednjo vlogo poveljniki in štabi civilne zaščite, bolj koordinirano in sistematično vodenje intervencij na vseh ravneh pa bo zagotovljeno tudi na podlagi vzpostavljene enotne metodologije vodenja. Z nadaljnjim usposabljanjem komisij za ocenjevanje poškodovanosti in uporabnosti objektov po nesrečah in določitvijo vnaprej definiranih meril ocenjevanja pa se bo zasledoval tudi cilj hitrejšega oblikovanja ocen stanja objektov, poškodovanih v naravnih in drugih nesrečah. V poslanski skupini menimo, da je prav obramba pred naravnimi in drugimi nesrečami odraz učinkovitosti sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji, da je tu visoka stopnja odzivnosti in usklajenosti poklicnih in prostovoljnih struktur, kar se je še posebej izkazalo v primerih požarov na Krasu v letu 2022 in v primerih poplav in plazov, ki so Slovenijo prizadeli v letu 2023. Zavedamo pa se, da bosta ohranitev ter nadgradnja učinkovitega sistema podvrženi tudi novim okoliščinam in izzivom ter odvisni in prilagojeni od vključevanja novih in razvijajočih se tehnologij in metod, na podlagi še dodatno okrepljenega mednarodnega sodelovanja in izmenjav primerov dobrih praks s terena. V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav gostom z ministrstva in generalnemu direktorju uprave! uprave! Pred nami je Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predlagala Vlada Republike Slovenije. V zadnjem času so bile na področju nacionalne varnosti države v DZ vložene in potrjene različne resolucije in drugi akti, ki so med seboj povezani, še posebej pa so nekateri soodvisni ter imajo za cilj našo varnost, pripravljenost na izredne okoliščine ter na sposobnost obrambe države pred napadom agresorja. Zadnja taka resolucija je bila resolucija o dolgoročnem opremljanju slovenske vojske, torej o razvoju našega obrambnega sistema, ki je tesno povezana tudi s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na splošno je resolucija razvojno-usmerjevalni dokument. Ta resolucija, o kateri govorimo in odločamo danes, pokriva tudi drugi segment oziroma steber nacionalne varnosti – to je sistem zaščite in reševanja. Kot navaja predlagatelj, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, so pri pisanju resolucije upoštevali tudi izkušnje, probleme ter iskanje rešitev in dobrih praks, do katerih so prišli v času zadnjih dveh let med katastrofalnimi poplavami in požarom na Krasu. V resoluciji so na podlagi ocen tveganj in zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč, ocen ogroženosti in stanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, določeni temeljni cilji ključne usmeritve za dosego ciljev ter nadaljnji razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2030. Poudarek je na preventivi, zmanjšanju tveganj nesreč in njihovemu preprečevanju ter prizadevanjih za krepitev odpornosti družbe in posameznika na naravne in druge nesreče. V resoluciji je izpostavljeno odlično sodelovanje z drugima dvema stebroma nacionalne varnosti, to je Slovensko vojsko in Policijo. Nekatere tehnične in kadrovske kapacitete Slovenske vojske in Policije so bile že doslej učinkovito vključene v sistem zaščite in reševanja. Cilj je to sodelovanje še izboljšati. Krepilo se bo skupna izobraževanja in skupno nastopanje, kar v zadnjih letih dobro deluje, tudi s pomočjo enotnega sistema odziva in vodenja. Posodobljen bo način zbiranja in obdelave podatkov v prilogah k načrtom ter okrepljeno sodelovanje z nosilci načrtovanja pri pripravi in usklajevanju s temeljnimi načrti. Težišče dejavnosti bo krepitev ozaveščenosti in usposobljenosti prebivalcev za pripravo na nesreče in ravnanje ob njih. Nadaljevala se bosta razvoj in posodabljanje opazovalnih, informacijskih, komunikacijskih, logističnih in drugih sistemov za zaščito, reševanje in pomoč. Nadaljnji razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč bo tudi v prihodnje temeljil na spodbujanju in širjenju prostovoljstva. Imamo pa tudi nekatere težave, ki so navedene v resoluciji, ali izzive, ki jih je potrebno reševati, in sicer v enotah, službah in organih Civilne zaščite je razporejenih 15 tisoč pripadnikov. Reorganizacija in racionalizacija Civilne zaščite v tem obdobju ni bila izvedena v predvidenem obsegu, tako na strani osem iz resolucije. Organiziranost, opremljenost in usposobljenost poveljnikov štabov in služb Civilne zaščite so na lokalni ravni medsebojno neprimerljive in neuravnotežene. V manjših in ekonomsko šibkejših lokalnih skupnostih ne zagotavljajo niti kadrovskih, pa tudi ne organizacijsko-finančnih obveznosti. Razdrobljenost Republike Slovenije oziroma veliko število občin je za področje zaščite, reševanja in pomoči ovira in izziv ali, kot se je izrazil poveljnik Civilne zaščite Šestan, v januarju 2024, tako je rekel na Brdu pri Kranju, da upa, da ne boste naredili revolucije, ampak le evolucijo, torej razvoj pri zaščiti in reševanju, torej pri civilni zaščiti. Na lokalnem nivoju je v zadnjem času prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih v sistemu in temu vprašanju bo treba v okviru nacionalne varnosti v prihodnosti posvetiti posebno pozornost, kar je tudi eden od opredeljenih ciljev v resoluciji.

Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani! V Sloveniji sistem zaščite in reševanja deluje dobro, cilj vseh nas pa je njegova dodatna nadgraditev in izboljšanje. Varnost ni samoumevna. Civilna zaščita, gasilci in druge službe so s svojimi aktivnostmi uspešno pomagale pri soočanju z epidemijo, požari in poplavami, in to v kratkem času. Pri prilagajanju na nove izzive je posebej pomembna učinkovita koordinacija med različnimi službami, zato bo s povezovanjem vseh služb nacionalnega centra civilne zaščite sodelovanje različnih služb lahko še uspešnejše. Namen nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 je oblikovati in udejanjiti dejavnosti za učinkovito obvladovanje vseh vrst naravnih in drugih nesreč, zmanjšati njihovo število, število žrtev ter drugih posledic na način, da se bo krepila odpornost posameznikov in družbe na naravne in druge nesreče s preprečevanjem, z zmanjševanjem pogostosti obsega in intenzivnosti nesreč, z zviševanjem ravni pripravljenosti nanje, krepitvijo zmožnosti za odziv in razvojno naravnano obnovo po nesrečah. Sile zaščite, reševanja in pomoči so organizirane predvsem v lokalnih skupnostih, manjši del je organiziran v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter na ravni regij in države. Kot javne reševalne službe na območju celotne države tako delujejo gasilska služba, gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, služba za reševanje na morju ter podvodna reševalna služba. Na področju usposabljanja je vzpostavljen celovit sistem, katerega jedro je Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu z enotama v Pekrah pri Mariboru in Sežani, ki pa bi se morala izvajati hitreje. Besedilu resolucije je težko nasprotovati, ključna pa bo njena izvedba in dejstvo, da se nekateri zastavljeni projekti preprosto ne izvajajo. Za izboljšanje odziva na naravne nesreče v državnih in regijskih enotah civilne zaščite je bilo v zadnjih letih kupljeno večje število specialnih tovornih terenskih vozil s priključki ter drugih terenskih, intervencijskih in logističnih vozil. Za vzpostavitev enote za podporo gašenje zraka so bila kupljena štiri letala air tractor in njihova učinkovitost se je poleti 2024 že pokazala pri gašenju požarov. Še vedno pa obstaja veliko neznank glede helikopterske nujne medicinske pomoči. Pozitivna sprememba je obračunavanje davka na dodano vrednost oziroma njegovo zmanjšanje na 5 % za nakupe gasilske opreme. To je velika olajšava za nakup gasilske opreme in posodabljanje voznega parka, še vedno pa nimamo jasnega odgovora, kako je z izvedbo projekta enotnih gasilskih zavarovanj in s pokrivanjem stroškov intervencij ter nadomestila za uničeno opremo poklicnim gasilskim enotam, če intervencijo izvajajo izven svojega območja. Ne glede na nekatere pomanjkljivosti v resoluciji in zaostajanju uresničevanja dogovorjenih zavez glede vzpostavitve centra in podcentrov civilne zaščite, glede izvedbe enotnega zavarovanja gasilcev, glede razdelitve specialnih vozil za zaščito in reševanje, resoluciji v Poslanski skupini Nova Slovenija ne bomo nasprotovali.

Resolucija predstavlja pregled ukrepov iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od leta 2024 do leta 2030. Redne dogodke, ki terjajo aktivacijo ukrepov preventive, reševanja in odprave posledic nesreč, so pred nedavnim spremljali tudi grozoviti izredni dogodki, kot so poplave iz avgusta leta 2023 ali pa požari iz leta poprej. Vse to nas opominja na dejstvo, da je krepitev odpornosti družbe in posameznikov pred nesrečami bistvenega pomena ter zajema vse od gospodarskih in drugih pravnih subjektov do fizičnih oseb in njihove dobrobiti, blagostanja ter življenja. Preventiva je v tem kontekstu bistvenega pomena. Nacionalni program stremi k zmanjševanju števila nesreč in njihovih posledic ter vključuje predvsem ukrepe, ki bodo zmanjšali njihovo pojavnost in intenzivnost. Na žalost pa preventiva v praksi nikoli ni stoodstotna, nekaterih nesreč ni mogoče preprečiti, še preden se sploh zgodijo in preden povzročijo materialno škodo, še pomembneje pa je, da včasih ne gre preprečiti nesreč, v katerih sta ogroženi človekova varnost in življenje. V takšnih primerih računamo na pogum pripadnikov gasilskih in policijskih enot, reševalnih služb, slovenske vojske ter ostalih deležnikov in prostovoljcev, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju. To priložnost bi želeli izkoristiti, da jim prinesemo iskrene zahvale za njihovo nesebičnost in požrtvovalnost. V naši poslanski skupini veliko pozornosti namenjamo prav krepitvi položaja reševalcev v družbi ter krepitvi pripravljenosti reševalcev za odzivanje in njihovo opremljenost ob odzivanju na naravne in druge nesreče. Med številnimi pobudami, ki smo jih naslovili na pristojna ministrstva, bi posebej izpostavil nedavno, ki se navezuje na ureditev položaja gorske reševalne službe. V zvezi s tem sva tudi že govorila z novim ministrom za obrambo. Reševanje v gorah in drugih zahtevnih terenskih razmerah iz leta v leto terja več intervencij. Od leta 2016 do leta 2023 so gorski reševalci opravili povprečno 575 intervencij na leto, največ leta 2023, in sicer 687. V sklopu slovenske ureditve reševanja v gorah to pomeni, da so se reševalci v povprečju 575-krat podali na intervencijo kot prostovoljci in nesebično pomagali ljudem v stiski. O njihovem pogumu in požrtvovalnosti priča tudi dejstvo, da pri reševanju ne izgubijo življenja zgolj ponesrečenci, temveč na žalost tudi reševalci – v zadnjih 25 letih jih je med reševanji in usposabljanji izgubilo življenje sedem. S svojim delom nadaljujejo, čeprav so v položaju, kjer se ob borbi za človeška življenja borijo tudi z banalnimi težavami kot je prostorska stiska. Gorska reševalna služba Kranj denimo upravlja zgolj z boksom za parkiranje avtomobila, kjer ni mogoče niti posušiti reševalne opreme, sestanki pa potekajo v prostorih lokalnega planinskega društva, ki jih za potrebe gorske reševalne službe odstopajo iz dobre volje. Prav tako ostajajo neurejena dežurstva, zaradi česar se morajo reševalci po opravljeni nočni izmeni vračati na redno delovno mesto brez počitka. V Poslanski skupini SD smo zato na Ministrstvo za obrambo, kot že rečeno, naslovili pobudo da nemudoma pristopijo k pripravi krovnega zakona za gorsko reševalno službo, ki bi navedene in druge izzive tudi naslovil. Prav tako pa moramo pričakovati, da se bodo obstoječi izzivi ob vse večjem obisku slovenskih gora stopnjevali. Spoštovani! Požrtvovalnost gorskih reševalcev je prvi razlog, da se jim zagotovi ustrezne pogoje za delo, ki vključujejo sistemske rešitve. Njihovo delo, ki je najpogosteje življenjskega pomena, ne more in ne sme biti prepuščeno naključjem, gorsko reševanje mora biti ustrezno urejeno, finančno podprto in biti deležno dolžnega spoštovanja. Vse to tudi sledi duhu resolucije, ki jo obravnavamo. V pričakovanju napredka na tem področju bomo resolucijo seveda podprli.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 potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.35. (Seja

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu: 12., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 16., 17., 7., 13., 14., 15. in 18. 8., 10., 11., 16., 17., 7., 13., 14., 15. in 18. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Opozarjam vas, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina vseh poslancev zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o invalidskih organizacijah v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper v okviru skrajšanega postopka. dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v okviru skrajšanega postopka. dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Opozarjam vas, da se v skladu z drugim odstavkom 141. člena Poslovnika zakon, ki zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaj zgolj narodnih skupnosti, sprejme s soglasjem poslancev narodnih skupnosti. Šteje se, da je soglasje dano, če sta poslanca narodnih skupnosti glasovala za ta zakon. Poslanca Ferenca Horvátha in Feliceja Žižo zato sprašujem, če soglašata z navedenim predlogom zakona, torej ali bosta glasovala za. za. Ugotavljam, da oba poslanca soglašata s predlogom zakona. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o izvajanju Uredbe (EU) o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin v okviru rednega postopka. postopka. K dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

52 jih je glasovalo za, proti pa 7. (Za je glasovalo 52.) (Proti 7.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih v okviru rednega postopka. dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev v okviru rednega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030. K dopolnjenemu predlogu resolucije amandmaji niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 17. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Devetindvajsetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023 Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2023, s Predlogom priporočila. Najprej odločamo o vloženem amandmaju. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 21. oktobra 2024, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS in k predlogu priporočila. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o detektivski dejavnosti v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. oktobra 2024, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 20. členu. Glasujemo.

Zdaj odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 71. členu. Glasujemo.

Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predlagatelj predloga zakona v uvodni obrazložitvi predlagal, da Državni zbor na podlagi prvega odstavka 137. člena Poslovnika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

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja k 20. in 71. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje.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 predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Vlade, to je Matevžu Frangežu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Izvolite. Za govornico, prosim. Hvala. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Človeštvo je od nekdaj gledalo v zvezde zato, da si je odgovorilo na temeljna vprašanja, kdo smo, od kod prihajamo, kje smo in kam gremo. Danes bo Državni zbor Republike Slovenije s sprejetjem treh zakonov, zakona o ratifikaciji sporazuma, zakona o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in zakona o uporabi in sodelovanju ter varovanju tajnih tajnih podatkov z Evropsko vesoljsko agencijo naredil še zadnji korak, da Slovenija 1. januarja 2025 postane polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Človeštvo je med zvezde gledalo tudi zato, da je napovedalo svojo prihodnost. Prihodnost pa je prav tisto, zaradi katere gremo v vesolje in zaradi katere Slovenija krepi svoje aktivnosti na področju vesolja. Slovenija ima majhen, dinamičen in izjemno hitro rastoč vesoljski sektor, ki je iskan partner v različnih mednarodnih programih znotraj Evropske vesoljske agencije. Z dosego polnopravnega članstva v Evropski vesoljski agenciji se bodo vesoljskemu sektorju še širše odprla vrata priložnosti za to, da sodeluje za vesolje razvija vesoljske tehnologije, iz teh vesoljskih tehnologij pa nastanejo tudi nove industrije in rešitve za Zemljo. V vesolje ne odhajamo zato, da poiščemo drugi dom, ampak da popravimo tega, ki ga imamo. naprej se vam zahvaljujem za vašo podporo vsem trem ratifikacijskim zakonom, da skupaj dokažemo, da smo morda res majhni na Zemlji, a da hočemo biti veliki v vesolju. Hvala.

zboru pisno poročal. Sledi predstavitev stališča Poslanske skupine Svoboda. Izvolite, kolega Dušan Stojanović. Hvala lepa, predsednica. O zakonu o ratifikaciji sporazuma in članstvu Slovenije v Evropski vesoljski agenciji smo razpravljali tudi na zadnji seji Odbora za zunanjo politiko, o čemer je odbor Državni zbor tudi pisno obvestil. Zdaj pa k stališču naše poslanske skupine. Evropska vesoljska agencija je svetovno priznana medvladna organizacija, ki trenutno vključuje 22 polnopravnih članic. Vesolje postaja področje, kamor gospodarske velesile, med njimi tudi Evropska unija in njene države članice, vlagajo vedno več sredstev. Kar 60 % svetovnega gospodarstva je neposredno ali posredno odvisnih od tako imenovanih vesoljskih orodij, kot so satelitski posnetki, satelitsko sledenje, navigacija in predvsem tudi internetna povezanost. Slovenija sodeluje z Evropsko vesoljsko agencijo od leta 2010, ko je bil sklenjen Sporazum evropske sodelujoče države med Republiko Slovenijo in Evropsko vesoljsko agencijo. V letu 2016 je sodelovanje nadgradila s sklenitvijo pridružitvenega sporazuma o spodbujanju sodelovanja v izključno miroljubne namene med evropskimi državami na področju vesoljskih raziskav in vesoljskih tehnologij ter njihove uporabe v vesolju, ki je Sloveniji prinesel status pridružene države članice ter njenim podjetjem in institucijam omogočil sodelovanje pri izbranih razpisih Evropske vesoljske agencije. Junija letos pa sta predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in generalni direktor agencije Joseph Aschbacher podpisala sporazum, na podlagi katerega bo Slovenija 1. januarja 2015 je postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. Osnovni namen Slovenije kot pridružene države v vseh teh letih je bil, da na ustrezen način zgradi lastne raziskovalne, razvojne in industrijske kapacitete za kompetitivno sodelovanje pri skupnih vesoljskih projektih ter da se ob tem na čim bolj učinkovit in aktiven način pripravi na polnopravno članstvo s spodbujanjem industrije prek ciljnih aktivnosti in razpisov. Republika Slovenija pa je že sicer pri črpanju sredstev v Evropski vesoljski agenciji med uspešnejšimi državami. Danes obravnavane tri ratifikacije, povezane z Evropsko vesoljsko agencijo, bodo omogočile torej še nadaljnji razvoj tega perspektivnega področja, tako da bo Slovenija lahko v celoti izkoristila priložnosti, ki jih bo prineslo polnopravno članstvo. Po vstopu v Evropsko vesoljsko agencijo bo Slovenija sicer letno prispevala približno 1,7 milijona evrov članarine, a potrebno je vedeti, da se glavnina članarine povrne v obliki projektov za domačo industrijo. Tako je Slovenija v zadnjih letih v Evropsko vesoljsko agencijo plačala nekaj več kot 10 milijonov evrov, slovenska podjetja in institucije pa so povrnjeno pridobile že več kot 8 milijonov evrov projektov. Korist članstva te agencije je torej za slovenska podjetja zares ogromna, od mreženja, pridobivanja poslovnih priložnosti, spodbujanja inovativnosti, uvajanja novih tehnologij in še in še, predvsem pa tudi seveda razvoj novih izdelkov in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, do povečevanja tudi kapitala, rasti podjetij in dolgotrajnih partnerstev. V Poslanski skupini Svoboda bi želeli pohvaliti trud Vlade Republike Slovenije in posameznih deležnikov ter velik napredek na tem področju. Ob nastopu polnopravnega članstva Republike Slovenije pa tudi vabimo slovenska podjetja in institucije, da izkoristijo priložnosti, ponuja to članstvo. Torej, vabljeni k sodelovanju pri projektih in programih Evropske vesoljske agencije! Zaradi vseh navedenih gospodarskih in znanstveno raziskovalnih priložnosti, ki jih Sloveniji prinaša polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji, bomo v Poslanski skupini Svoboda Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in povezanimi pogoji tudi soglasno podprli. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališča poslanske skupine. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

TAJNIH PODATKOV. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Dobro, torej glasujemo o predlogu zakona. Glasujemo.

kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

nihče. (Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami. Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev sodniške funkcije na sodniška mesta okrožne sodnice in okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloge za izvolitev Nine Smrkolj, Luke Pusta in Luke Kavčiča v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožne sodnice in okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Predloge je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Luka Kavčič. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Luka Kavčič. Glasujemo.

Prehajamo še na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Nina Smrkolj. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi članice in imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Statističnem svetu Republike Slovenije razreši članica Monika Pekošak, za člana za dobo štirih let pa se imenuje Andrej Hoivik. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi predsednice in podpredsednika ter imenovanju predsednika in podpredsednice Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Predlog sklepa z dne 17. oktobra 2024 je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Svoboda z istega dne in je objavljen na e-klopi. Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o navedenem predlogu sklepa. Glasujemo.

Prehajamo še na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi in imenovanju podpredsednika Odbora za zadeve Evropske unije. Predlog sklepa z dne 21. oktobra 2024 je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Svoboda z istega dne in je objavljen na e-klopi. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o navedenem predlogu sklepa. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 24. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v petek, 25. oktobra 2024, ob 9. uri. Lep dan vsem! Hvala